Zahvaljujem predsedavajući.Poštovana predsednice Vlade, poštovani ministre, uvažene kolege i koleginice poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas je pred nama Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.Kao što su moje kolege već navele, dve su najvažnije izmene u ovom zakonu. Prva se odnosi na povećanje plata u javnom sektoru, kao i zdravstvenim radnicima, a druga se odnosi na ukidanje kontrole zapošljavanja koja je u Srbiji bila na snazi od 2013. godine.Od 1. januara naredne godine možemo da očekujemo da će zapošljavanje u javnom sektoru biti omogućeno bez prethodne saglasnosti, odnosno dozvole Vlade Republike Srbije i to po principu da će se u tekućoj kalendarskoj godini moći zaposliti do 70% lica kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini. Do toga da imamo prostora da povećavamo plate i da možemo da ukinemo kontrolu zapošljavanja dovele su nas teške ekonomske reforme koje je naša zemlja sprovela u prethodnom periodu, kao mi mere fiskalne konsolidacije i upravo zbog toga danas možemo da pričamo i o povećanju plata, i o povećanju penzija i o boljem životnom standardu.Predlog

da napomenem da je korona zaista zadala težak udarac ne samo našoj zemlji već celom svetu, ali da se naša Vlada zaista lavovski borila da te posledice koje je korona ostavila za sobom i na zdravlje ljudi, ali i na privredu sanira.Uložen sanira.Uložen je zaista ogroman napor da se pruži adekvatna zdravstvena zaštita svim građanima naše zemlje, pa je tako za vrlo kratko vreme nabavljena dovoljna količina respiratora, dovoljna količina zaštitnih maski, dovoljna količina dezinficijenasa, kao i druge medicinske opreme, a pored svega toga za samo četiri meseca mi smo izgradili dve kovid bolnice, jednu u Kruševcu, a drugu u Batajnici, a bolnica u Batajnici je pre samo nekoliko dana primila prve pacijente.Sa druge strane, Vlada je uložila ogroman trud da sačuva ekonomsku stabilnost naše zemlje, a da je Vlada uradila zaista dobar posao govori podatak da je Srbija imala najmanji pad BDP u Evropi u 2020. godini. To su zaista rezultati koji govore koliko je naša politika odgovorna i koliko je Srbija stabilna zemlja.I pored pandemije koja nas je zadesila budžet za narednu godinu izdvaja 330 milijardi dinara u kapitalne investicije u našoj zemlji.

odnosno da ćemo jednostavno ispuniti sve ono što smo obećali građanima Srbije na izborima ove godine.Ali, to znači da ćemo nastaviti sa realizacijom programa „Srbija 2025“ koja je svakako od izuzetnog značaja kako bi naša zemlja išla pravim putem.Ono što mora da se naglasi jeste da se Srbija razvija apsolutno ravnomerno. To znači da nema tzv. beogradizacije, već da se u svako mesto i svaki grad i svaku opštinu ulaže potpuno ravnomerno i da se vodi briga o svim građanima naše zemlje.Ja dolazim iz Subotice i mislim da je moj grad sjajan primer kako to dobra saradnja sva tri nivoa vlasti i lokalne i pokrajinske i republičke daje izuzetne rezultate, a od tih rezultata najveću korist imaju upravo građani Republike.Budžetom za narednu godinu planirano je finansiranje pet kapitalnih investicija u mom gradu pri čemu moram da napomenem da su sve te investicije iz različitih oblasti.Zahvaljujući SNS u mom gradu je urađeno zaista mnogo. Urađeni su projekti koji su čekali svoju realizaciju, ne godinama nego decenijama, kada kažem decenijama mislim da smo čuveni ipsilon krak koji smo konačno završili prošle godine čekali punih 29 godina.Nažalost, situacija nije sa svim projektima koji su nam ostavljeni u amanet od bivšeg režima ista, pa je tako još uvek u toku rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta u Subotici.Zgrada Narodnog pozorišta je srušena davne 2007. godine kada su visoki funkcioneri DS obavljali važne državne funkcije, kao na primer kada je gospodin Dragan Đilas obavljao funkciju ministra za nacionalni investicioni plan u tadašnjom Vladi.Međutim, pošto je u budžetu nestalo novca da se završe kapitalne investicije, jer je naravno glavni prioritet tadašnje vlasti da napune svoje džepove, onda su ruševine zgrade Narodnog pozorišta krasile centar moga grada čitavu deceniju, a koliko je Dragan Đilas zaista bio uspešan u tome da napuni svoje džepove upravo se saznalo i klupko se još uvek odmotava, a to znači da on u svom džepu ima 619 miliona evra i da je svojim bliskim saradnicima, ali i rodbini, omogućio da imaju preko 30 nekretnina u strogom centru Beograda koje vrede preko 25 miliona evra. E, to su uspesi gospodina Dragana Đilasa i bivše vlasti, ali ću se ja vratiti na uspehe SNS i onoga što se u mom gradu radi sada.Budžetom za narednu godinu izdvojeno je 300 miliona dinara za osmu fazu rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta i nadam se da ćemo ovom dinamikom taj projekat, koji čekamo već više od deceniju, privesti kraju.Sa druge strane, moram da kažem da je Subotica grad na samom severu naše zemlje, grad koji se nalazi na granici sa Mađarskom i da mi negujemo izuzetno dobre odnose sa našim komšijama, da se trudimo da budemo grad koji neguje i multietičnost i multikulturalnost i upravo zbog toga je jačanje odnosa Srbije i Mađarske od izuzetnog značaja, a to smatra i Vlada Republike Srbije, kao i Ministarstvo finansija, zato što u budžetu za narednu godinu imamo izdvojeno 40 milijardi dinara za modernizaciju pruge Subotica-Segedin.To je projekat koji je od izuzetnog značaja za Suboticu, ali naravno i za Segedin zato što će omogućiti brži protok ljudi, roba i kapitala i omogućiti svako to dodatno jačanje odnosa sa našim severnim komšijama.Koliko predsednik Aleksandar Vučić brine o svim građanima Republike Srbije možda najbolje govori podatak da brine od onih najmlađih pa sve do najstarijih. Osvrnula bih se pre svega na decu zato što je u mom gradu u toku rekonstrukcija doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“, a to je ustanova socijalne zaštite namenjena isključivo deci ometenoj u razvoju do 26 godine, koja je jedina ovakva ustanova u Vojvodini i u kojoj godinama nije ulagano.„Kolevka“ pruža socijalnu zaštitu za više od 160 dece, 356 dana u godini, 24 časa dnevno i konačno je zaslužila da dobije i novu zgradu domovskog smeštaja i fiskulturnu salu i bazen. Vlada Republike Srbije za tu investiciju u budžetu za 2021. godinu izdvaja oko 800 miliona dinara.Sa druge strane, nismo zaboravili ni naše najstarije, pa je tako u toku i rekonstrukcija dva objekta gerontološkog centra u Subotici. To je investicija vredna 900 miliona dinara, kako bi se omogućili bolji standardi i za život, ali i za rad onih koji u gerontološkom centru borave.Za sam kraj mog izlaganja ostavila sam najvažniju temu, a to su svakako ulaganja u zdravstvo. Mi smo svedoci da su ulaganja u zdravstvo zaista impresivna ove godine. međutim, to mora da se nastavi i u sledećoj godini, a budžetom za 2021. godinu je svakako jasno naglašeno koliko će Srbija uložiti u zdravstvo i sve to je razlog zato što je zdravstvena zaštita građana Republike Srbije trenutno apsolutni prioritet, zato što je ljudski život neprikosnoven.Što se tiče konkretno mog grada, moram da kažem da nas očekuju zaista važna ulaganja u zdravstvenu zaštitu, zato što će najnaseljeniji deo Subotice koji broji preko 15.000 stanovnika konačno dobiti dom zdravlja, koji do danas nije imao i za taj projekat potpuno je završena projektno-tehnička dokumentacija, pribavljene su apsolutno sve dozvole kako bi se mogla započeti ta gradnja, a budžetom za narednu godinu izdvojeno je 49 miliona dinara kako bi građani Subotice iz građani Subotice iz tog dela grada imali adekvatnu primarnu zdravstvenu zaštitu.Ono što najviše radiju i mene, ali što će obradovati i građane Subotice jeste planirana rekonstrukcija subotičke opšte bolnice. To je predstavljeno programom Srbija 20-25 i mislim da je to zaista impresivna investicija zato što u subotičku opštu bolnicu nije ulagano decenijama. Zgrada je u potpunosti ruinirana i imali smo ulaganja u 2019. godini, pa je tako subotička bolnica dobila potpuno novu angio salu i potpuno novi centar za vantelesnu oplodnju. Međutim, ostatak zgrade je zaista u lošem stanju i zaista vapi za rekonstrukcijom.Subotička opšta bolnica nije od izuzetnog značaja samo za građane Subotice. To je ustanova sekundarne zdravstvene zaštite koja gravitira skoro 200.000 ljudi koji žive na teritoriji Severno-bačkog okruga i zato smatram da je to najznačajnija investicija koja nas čeka u narednom periodu.Subotica periodu.Subotica je svojim razvojem dala izuzetan doprinos razvoju naše zemlje i taj doprinos nikako nije zaboravljen, već je naprotiv nagrađen odličnom saradnjom sa Vladom Republike Srbije, brojnim investicijama i ulaganjima u kapitalne projekte koji su značajni i za našu zemlju, ali posebno značajni za naš grad, kako bi se Subotica i dalje razvijala i kako bi svojim doprinosom i dalje davala doprinos razvoju naše zemlje, a to se svakako može videti i u budžetu za narednu godinu.Upravo zbog toga, smatram da sam navela i više nego dovoljno razloga da u danu za glasanje podržim i Predlog zakona o budžetu, ali i ostale zakone iz seta budžetskih zakona, zajedno sa ostatkom svoje poslaničke grupe. Hvala vam. Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Dejan Kesar. Poštovana predsednice Vlade, poštovani ministre, predsedavajući, pred nama su danas predlozi zakona iz oblasti finansija koji zajedno sa Predlogom budžeta za narednu godinu čine veoma važan akt Vlade na kraju same jedne kalendarske godine. Tu bih pre svega istakao Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, čijim ćemo izmenama i dopunama zakona obezbediti zakonske okvire za nastavak povećanja zarada u 2021. godini.Osim povećanja zarada, isti Predlog zakona će doprineti dodatnoj relaksaciji mera zapošljavanja u javnom sektoru koja je uvedena 2013. godine kao privremena mera fiskalne konsolidacije o kojoj ću nešto kasnije takođe govoriti.Novim zakonskim rešenjem će se omogućiti korisnicima javnih sredstava da u periodu od 1. januara 2021. godine do kraja 2023. godine bez posebnih dozvola i saglasnosti u tekućoj godini prime lica u radni odnos, kako na određeno, tako i neodređeno vreme i to do 70% ukupnog broja lica kojima je prestao radni odnos u prethodnoj kalendarskoj godini.Upravo

iako je to od 2013. godine do danas bilo kontrolisano iz razloga katastrofalnih poteza bivše vlasti.Na ovakve mere bili smo prinuđeni, jer su nas predstavnici bivše vlasti doveli do toga da potrebu za novim kadrovima uslovimo kontrolama, jer smo se nalazili u vremenu kada smo započinjali mere fiskalne konsolidacije.Uzmimo period vladavine bivšeg režima od 2009. do 2012. godine za koji mogu slobodno reći da je period našeg ekonomskog sunovrata koji nas je doveo do ivice ambisa. Ukoliko se vratimo u 2009. godinu videćemo da je privredni rast Republike Srbije iznosio minus 2,7%, da bi 2010. godine bio u minimalnom porastu, a zatim 2012. godine opet bio negativan.Ukoliko pogledamo stopu nezaposlenosti, tu ćemo tek videti da smo bili mnogo slabiji u odnosu na države regiona ispred kojih smo danas, a sve zahvaljujući odgovornoj i ozbiljnoj politici Aleksandra Vučića. Pa je tako stopa nezaposlenosti 2011. godine iznosila čitavih 23%, da bi 2012. godine iznosila neverovatnih 23,9%, a danas 2020. godine ona iznosi nešto ispod 9%.Da bismo ispravili ovako katastrofalno stanje nismo mogli da koristimo čarobni štapić, već smo morali da se suočimo sa izuzetno teškim merama fiskalne konsolidacije, čiji teret čiji teret su podneli svi građani, a naročito naši penzioneri.Da smo tada uradili dobre stvari pokazuju rezultati po kojima je Srbija danas prva zemlja u Evropi po stopi privrednog rasta i to prvo mesto će zauzimati i u naredne tri godine.

stvorili smo zakonske okvire i isplanirali smo novčana sredstva, kako za povećanje plata i penzija, tako i za značajne projekte i na to bih želeo da građani Srbije posebno obrate pažnju.Predlogom budžeta za narednu godinu izdvojili smo novčana sredstva za povećanje plata i to 5% za sve zdravstvene radnike koji su podneli najveći teret krize prouzrokovan pandemijom korona virusa, zatim 5% za sve zaposlene u javnom sektoru, plus na tih 5% još 10% za određene kategorije zaposlenih u vojsci.Svi penzioneri će za nekoliko dana dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000 dinara, a njihove penzije će na kraju, odnosno od početka nove godine iznositi za 5,9% više u odnosu na prethodnu godinu.Prosečna plata u RS danas iznosi preko 500 evra, što je još jedno od obećanja koje smo ispunili na početku sprovođenja mera teške fiskalne konsolidacije. Sve to smo uspeli da obezbedimo onda kada se Evropa nalazi u recesiji i onda kada i najrazvijenije zemlje nalaze načine da uspore svoj ekonomski pad.Kada pad.Kada govorimo o infrastrukturi, odnosno onome što u značajnijoj meri utiče na naš BDP, planirana sredstva u 2021. godini su namenjena za završetak obilaznice oko Beograda, izgradnju autoputa Preljina-Požega koji će povezati Moravički i Zlatiborski okrug, kao i sredstva za izgradnju i revitalizaciju železničke infrastrukture.Sve ovo predstavlja nastavak politike koja za cilj ima modernizaciju naše infrastrukture, bolju povezanost svih delova zemlje i stvaranje uslova za još veće privlačenje stranih direktnih investicija po kojima smo lideri u regionu.Da želimo bolju povezanost sa regionom pokazuju izdvojena sredstva za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Da radimo u dobrom smeru pokazuju i rezultati kao što su autoput Miloš veliki, koridori 10 i 11.Svim ovim projektima, stvorili smo od Srbije jedno veliko gradilište, gradilište naše budućnosti.Na početku 2020. godine susreli smo se sa pandemijom korona virusa koja je pred nas postavila nove izazove, a jedan od najznačajnijih izazova jeste zaštita života i zdravlja naših sugrađana. U ovoj oblasti susreli smo se sa ogromnim problemima i taj sistem smo počeli da gradimo od nule. Izgradili smo potpuno novi Klinički centar Niš, rekonstruišemo Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine, Klinički centar Kragujevac. U toku je izgradnja kardiovaskularne bolnice „Dedinje 2“. Na nešto manje od 120 dana izgradili smo kompletno novu bolnicu u Batajnici i potpuno novu bolnicu u Kruševcu. Nastavićemo sa postupkom rekonstrukcije kako bolnica, tako i domova zdravlja širom Srbije, jer su nama životi i zdravlje građana najbitniji.Svega ovoga ne bi bilo da nismo radili marljivo i odgovorno, da nismo otvarali nova radna mesta, da nismo započinjali, završavali projekte u svim oblastima društvenog života, kao i da nismo imali stabilnu političku situaciju koja je Srbiju u posrnuću postavila na mesto ozbiljno države i još ozbiljnijeg partnera u odnosu na sve relevantne kako političke, tako i privredne činioce.Danas je Srbija mesto u kojoj strani investitori dolaze da ulažu, da grade, da zapošljavaju bez bojazni da će na građevinsku dozvolu čekati u nedogled ili da će njihove investicije biti dovedene u pitanje zbog nestabilne političke situacije, jer mi želimo da ostanemo lideri u regionu u pogledu privlačenja stranih direktnih investicija, da naši građani iz godine u godinu imaju veće plate i penzije i da dostignemo cilj i projekta „Srbija 2025“, a to je plata od 900 evra i penzije za svakog našeg penzionera u iznosu od 440 evra.Nikada nismo obećavali ono što nismo mogli da ispunimo i nikada se nismo koristili demagogijom i praznim obećanjima, jer smo uvek imali plan i cilj, a za to je bila potrebna hrabrost, odlučnost i rad. Na kraju, građani treba da znaju da tu nećemo stati. Nećemo stati, jer je naša obaveza da gradimo svaki dan još više, još marljivije za našu decu, za sve nas, jer naša budućnost je Srbija, a mi drugu Srbiju nemamo. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći je kolega Mladen Bošković. Poštovani predsedavajući, uvažena predsednice Vlade, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, dolazim sa krajnjeg istoka Srbije, iz opštine Negotin poznate po našem najvećem kompozitoru Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, Hajduk Veljku Petroviću, Đorđu Stanojeviću i naravno po dobrom vinu.Čast

ću pričati i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, tj. razlozima za donošenje zakona.U narednom periodu ekonomska i fiskalna politika zavisiće od razvoja pandemije i uspeha na polju borbe protiv nje.

i pad učešća javnog duga na 56% BDP.Zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije u prethodnom periodu stvoren je prostor koji je omogućio paket mera u sklopu borbe protiv efekata krize izazvane pandemijom tokom 2020. godine.U narednoj godini ne očekuje se ovakav uticaj pandemije, ali biće obezbeđene određene rezerve u slučaju pogoršanja ekonomskih kretanja. Fiskalni prostor će u 2021. godini biti iskorišćen za povećanje kapitalnih investicija, dodatno ulaganje u zdravstveni sistem, povećanje penzija i plata u javnom sektoru.Sve

i pomognu privredni razvoj, ali takođe, da osiguraju i fleksibilnost reakcije na eventualne nove udare krize.Što se tiče budžeta za 2021. godinu, Predlog budžeta za 2021. godinu oslanja se na dva glavna stuba. Jedan je podizanje standarda građana da do 2025. godine prosečna plata bude 900 evra, a prosečna penzija bude 440 evra. Drugi je povećanje kapitalnih investicija i dostizanje projektovanog rasta od 6%.U

Za zdravstvene radnike od 1. januara 2021. godine, plate će biti uvećane za 5%, dok će za ostale u javnom sektoru 3,5%, a od aprila meseca za još 1,5%.Kapitalne investicije u Predlogu budžeta za 2021. godinu iznose 330,6 milijardi dinara što je 5,5% budžeta. Na ovaj način pokazalo se da što više država investira u javnu infrastrukturu i kapitalne investicije. Time se više ohrabruju privatni investitori na ulaganje.Stopa nezaposlenosti nam je 7,3% i ona je na istorijskom minimumu. Setimo se samo da je 2012. godine stopa nezaposlenosti bila 25,9%. Držimo makroekonomsku stabilnost pod kontrolom, naravno uz stabilnost unutrašnje i spoljne politike, uz svo zalaganje našeg predsednika Republike Aleksandra Vučića i njegovu iskrenu borbu za dalji razvoj naše zemlje još snažnije i odlučnije krećemo u nove pobede i gradimo zajedno snažnu i ekonomski jaku zemlju za budućnost naše dece.Moram dece.Moram i ovo da naglasim i da kažem da je odavno trebao Dragan Đilas da nauči da se poverenje građana dobija poštenim radom, pametnim političkim potezima, što on niti zna, niti ume.U

To smo pokazali na delu i do sada u borbi protiv svetske epidemije korona virusa pravovremenim merama. Republika Srbija zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću nabavila je preko 1.000 novih respiratora,

10%.Pre neki dan je otvorena i kovid bolnica u Batajnici koja je izgrađena u rekordnom roku od četiri meseca, u pravom momentu, sa 1.500 novih zdravstvenih zaposlenih radnika, a do 20. decembra će biti i kovid bolnica u Kruševcu, sa novih 900 zaposlenih zdravstvenih radnika. Ali, moram da istaknem da će u okviru Programa 2025 biti potpuno rekonstruisan i zdravstveni centar u Negotinu.Dalji rast naše ekonomije pored izdvojenih 5,1 milijardu evra za paket mera koje su ublažile posledice po privredu uveden je moratorijum na otplatu rata kredita i lizinga, odobreni su mnogobrojni krediti za likvidnost i obrtni kapital, stvorena je garantna šema za podršku privredi, u uslovima krize usled korona virusa, odloženo je plaćanje doprinosa i poreza na zarade za privatni sektor tokom trajanja vanrednog stanja, direktna novčana pomoć u vidu jednokratne isplate od 100 evra svakom punoletnom građaninu Republike Srbije.Takođe, moram da naglasim da je u opštini Negotin Planom 2025 predviđena izgradnja industrijsko-hemijskog parka u Prahovu, što će dodatno stvoriti uslove za zapošljavanje kako mladi ljudi ne bi odlazili iz grada, a sadašnji studenti se vraćala kao svršeni studenti i nastavili da žive i rade tamo odakle su pošli.Ovom prilikom bih se zahvalio premijerki, gospođi Ani Brnabić što je u svom ekspozeu najavila hemijsko-industrijski park u Prahovu nadomak Negotina što će za ovaj kraj biti od izuzetne važnosti. Zadržaćemo mlade ljude u Negotinu i u Borskom okrugu. Trenutno u ovoj hemijskoj industriji radi oko 1.000 radnika. Predviđa se da radi duplo više, do 2.000 radnika.Veliki značaj za opštinu Negotin imaće i završetak deonice puta Negotin-Zaječar koji je započet prošle godine, kao i rekonstrukcija pruge koja je stara više decenija.Samo još da istaknem da je u toku realizacija veoma značajnog projekta za ovaj kraj u podizanju turističkog potencijala, a to je projekat rekonstrukcije Rajačkih i Rogljevačkih pivnica i infrastrukturnih radova, vodovoda, kanalizacije i elektrifikacije. Posebno ističem da se Rajačke i Rogljevačke pivnice nalaze na preliminarnoj UNESKO rang listi svetske baštine. Na ovaj način ćemo podići turistički potencijal našeg kraja, a samim tim doprineti i oživljavanju sela.Sa zadovoljstvom mogu reći da će se u opštini Negotin raditi rekonstrukcija i izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, a takođe radimo i navodnjavanje Negotinske nizije i naravno proces komasacije koji se odvija godinama unazad veoma uspešno.Na kraju, zahvalio bih se predsedniku Aleksandru Vučiću što je obišao Negotin i Rogljevačke pivnice 2019. godine i dao nam punu podršku za sve projekte.Da ne dužim više, hoću samo da kažem da ću sa velikim zadovoljstvom podržati ovakav razvojni i uvećan budžet za 2021. godinu, i sve ostale predloge zakona, što pozivam i moje kolege da isto učine. Živeo Negotin, živela Srbija. Zahvaljujem.

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvažena predsednice Vlade, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici.Pred nama je danas set zakona koji se nadovezuju na budžet Republike Srbije za 2021. godinu.Kao što smo imali prilike da vidimo iz završnog računa za 2019. godinu, u našoj državi je u tom periodu urađen zaista ogroman broj projekata i ostvaren značajni suficit koji je pozitivno uticao na životni standard svih naših građana.Budžet Replike Srbije za 2021. godinu, takođe je projektovan u istom smeru. Mogu slobodno da kažem da je reč o jednom razvojnom budžetu.Zašto

Povećanje plata i penzija finansirali su iz stranih kredita koji su uzimali sa kamatnim stopama od 8%, koje i država i građani Srbije i dan danas vraćaju.Mi u našem budžetu za 2021. godinu, takođe imamo projektovano povećanje plata i penzija, ali isključivo iz suficita koji je ostvaren u prethodnom periodu.Ogromna periodu.Ogromna je razlika kada vi povećanje plata i penzija finansirate iz stranih kredita i time opterećujete buduće generacije kao što je to činila prethodna vlast i kada to činite iz koje je država uspela da ostvari zahvaljujući svojoj odgovornoj politici koja je vodila u prethodnom periodu.Mi danas ne uzimamo strane kredite da bi očuvali makroekonomsku stabilnost, mi danas ne prodajemo imovinu Srbije da bismo isplaćivali plate i penzije. Zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije koje su na predlog Aleksandra Vučića, tadašnjeg premijera sprovedene u našoj državi uspeli smo da ozdravimo javne finansije i da oporavimo čitavu našu ekonomiju.Šta bi se desilo da u tome nismo uspeli? Da li bismo imali nove škole, nove bolnice, nove puteve, da li bismo mogli da povećavamo plate i penzije. Kako bismo se izborili sa svim ovim posledicama koje korona virus nosi sa sobom. Tu je ključna razlika između nas i stranaka bivšeg režima koje su ovu Srbiju dovele na ivicu bankrota, zbog kojih je na stotine preduzeća zatvoreno, na stotine hiljade građana je ostalo bez posla. Odgovornost je ta ključna reč između nas i njih, kao i sposobnost i spremnost ove Vlade da učini sve ono najbolje za građane naše države, pa bilo da oni dolaze iz seoske, bilo iz gradske sredine.Zbog toga je ovim budžetom za 2021. godinu, kao i ovim zakonom o budžetskom sistemu koji je danas na dnevnom redu, već od 1. januara predviđeno podizanje penzija za 5,9%, povećanje minimalne cene rada za 6,6%, a takođe, i povećanje plata onima koji rade u zdravstvu za 5%.Takođe, već od 1. januara, kada usvojimo danas, tj. sutra ovaj zakon o budžetskom sistemu, više se neće čekati na zeleno svetlo od Vlade za zapošljavanje u javnom sektoru.Dakle, u Trenutku kada po celom svetu imate otpuštanje radnika, zatvaranje fabrika, kada su svi u panici od Kovida-19, a ne kažem ni da je kod nas lako, mi pored povećanja plata, penzija, minimalne cene rada, povećanja plata u javnom sektoru, odvajamo i maksimalni kapitalni budžet.Plan je da u narednoj godini za kapitalne investicije bude uložen nikada veći novac, čak 330 milijardi dinara.Samo neke od tih investicija jesu izgradnja Moravskog koridora, autoputa Požega – Preljina, izgradnja brojnih industrijskih parkova, brzih pruga, kao i brojnih drugih brzih saobraćajnica.Novi put Vožd Karađorđe, koji će spojiti Šumadiju i konkretno opštinu iz koje ja dolazim, opštinu Rača, sa istočnom Srbijom u 2021. godini biće urađen projekat, a već od 2022. godine očekujemo izgradnju tog puta.Znate, ogroman je uspeh kada je jedina zamerka na budžet za 2021. godinu od strane Fiskalnog saveta i od strane opozicije to što povećavamo plate i penzije, i to iz realnih izvora finansiranja.Kada neko iza sebe ima ovakve rezultate, kao što ih ima naš predsednik Aleksandar Vučić, kao što ih ima naš predsednik Aleksandar Vučić, i kada imate ovakav razvojni budžet iza sebe, pa ni viša sile ne može da pomogne ovim bojkotašima da ubede naše građane da bi njihovim dolaskom na vlast život u Srbiji bio bolji i perspektivniji.Samo neki od očiglednih dokaza za to su i prosečne minimalne zarade koje su 2012. godine iznosile 15.000 dinara, a one danas iznose preko 32.000 dinara, a da ne govorim o brojnim novootvorenim fabrikama, kao i kilometrima novoizgrađenih puteva.Zbog toga, uz svo zalaganje predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, kao i njihovu iskrenu borbu za dalji neometan razvoj naše države na svim poljima, još ćemo snažnije, odlučnije krenuti u nove pobede i zajedno graditi jaču i snažniju ekonomski državu za budućnost sve naše dece. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima poslednja prijavljena na listi poslanika, narodna poslanica Ana Pešić.Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovana predsednice Vlade, uvaženi ministre, poštovani građani Republike Srbije, Predlogom zakona o izmenama i dopunama budžetskog sistema predviđeno je povećanje plata za zdravstvene radnike, za zaposlene u Vojsci, kao i za zaposlene u javnom sektoru.Rast plata i penzija je jedan od prioriteta budžeta za 2021. godinu.

i unapređenju njihovog životnog standarda.Srbija je godinama unazad gradila i jačala zdravstveni sistem i zbog odgovorne politike predsednika Aleksandra Vučića i građana koji su podržali reforme, uspeli smo da spremni dočekamo pandemiju korona virusa.U proteklom periodu država je izdvojila ogromna sredstva za zdravstveni sistem, za rekonstrukciju bolnica, kliničkih centara širom zemlje, za izgradnju dve nove kovid bolnice od kojih će jedna biti u Kruševcu.Ova bolnica je od izuzetnog značaja ne samo za građane Kruševca, već za čitav Rasinski okrug. U ovom trenutku pomoći će nam da pobedimo koronu, a nakon toga građani Rasinskog okruga imaće jednu sasvim novu i moderniju bolnicu. Pacijenti iz Kruševca, Ćićevca, Trstenika, čitavog Rasinskog okruga imaće lečenje najmodernijom medicinskom opremom, a pored toga bolnica će zaposliti 900 radnika.Jedan moderan grad kao što je Kruševac, a pored toga i privredni, kulturni, zdravstveni centar Rasinskog okruga, zaista je imao potrebu za jednom ovakvom bolnicom i zahvalni smo vam na tome.Kada tome.Kada je reč o kapitalnim projektima, izdvojeno je 330 milijardi dinara i, kao što možemo da vidimo, uloženo je više novca nego inače. Srbija nastavlja sa izgradnjom i rekonstrukcijom putne železničke infrastrukture, sa povezivanjem gradova i opština sa velikim kapitalnim investicijama.Kao neko ko dolazi iz opštine Ćićevac, opštine kroz koju će proći Moravski koridor posebno bih se osvrnula na značaj ovog projekta kako za građane opštine Ćićevac, tako za građane Rasinskog okruga, cele centralne Srbije.Ovo je prvi digitalni koridor Srbije i kao takav omogućiće građanima bolju i moderniju infrastrukturu, a nama u opštini Ćićevac pružiće još jednu industrijsku zonu i izdvojiti nas kao savršeno mesto za buduće investitore, novu fabriku, nova radna mesta i ostanak mladih ne samo u opštini iz koje ja dolazim, nego u ovom delu Srbije.Kao što vidimo, za razliku od Miroslava Aleksića, čoveka koji je prodao svoju stranku i čiji je jedini kapitalni projekat bio Akva park, i to u trenutku kada građani opštine Trestenik nisu imali zdravu pijaću vodu, mi možemo da se pohvalimo ozbiljnim kapitalnim projektima.Godinama pokušavamo da saznamo gde je Aleksić stekao svoju diplomu Ekonomskog fakulteta. Ako čujemo njegovu izjavu gde je izjavio da je javni dug Srbije 2012. godine bio 15 milijardi dinara, pomešao dinare i dolare, jasno nam je zašto to još uvek nismo utvrdili.Dok iza njega staju silne malverzacije u opštinskoj kasi, kao što je prodao i stranku, obraz, unovčio nevladinu organizaciju, uspeo je da za vreme dok je bio predsednik Opštine Trstenik sebi protivzakonito podigne platu.Iza nas ostaje rad i konkretni rezultati. Srbija je danas politički stabilna zemlja, ima stabilan budžet, plate i penzije su redovne. Fiskalni sistem je siguran, kurs dinara se ne menja i ono što je najvažnije, građani investitori osećaju sigurnost, veruju politici Aleksandra Vučića, cene rad i konkretne rezultate, kao i jasno postavljene ciljeve za bolju budućnost svih nas.Na poslednjim izborima građani su jasno pokazali da su uvideli i prepoznali politiku SNS i istovremeno kaznili kriminal, korupciju i bahatost drugih.Imajući drugih.Imajući u vidu sve ove komponente budžeta za 2021. godinu, u danu za glasanje podržaću vaš predlog.Hvala.

(Ne.)Hvala.Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz dnevnog reda, tačke od dva

je reč o izmenama u sastavu članova odbora, u principu oko toga nikad nismo nešto puno diskutovali, ja iz formalnih razloga želim samo da naglasim, da vas podsetim, da

časova.Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, formalno otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa SPAS,

je sve vezano za podnošenje ostavki poslanika, imenovanje, odnosno verifikacija mandata novih poslanika.Pitam

zaključujem zajednički jedinstveni pretres.Pošto smo obavili zajednički jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlozima odluka.Na kraju današnjeg rada želim samo da vas podsetim da nastavljamo našu sednicu sutra. U 10.00 časova ujutru je prva tačka dnevnog reda - Predlog zakona o budžetu, rasprava u pojedinostima.Rasprava

sutra. Nakon toga, imaćemo onda raspravu u pojedinostima oko predloga zakona o kojima smo danas raspravljali.Pošto u ovoj trećoj grupaciji nema nema nikakvih promena, očekujemo nakon toga, posle 18.00 sati, i to vreme za glasanje, odnosno dan za glasanje, kada ćemo glasati o usvajanju budžeta i svih ostalih tačaka dnevnog